Госпожо председател, уважаеми народни представители! В този парламент много рядко вземам думата. Даже бях си казал, че въобще няма да се изказвам, но като чух вчера становищата на трите комисии, не мога да се въздържа. И трите комисии практически не разкриват целта на закона, по-скоро прикриват целта на този закон. Целта

Този законопроект е доказателство, че България не е правова държава, а антиправова държава. За да не бъда голословен, какво ни предлага законопроектът?! Параграф 1. Вижте го – две неща.

Второ, срокът на мандата, който досега беше 6 години, се намалява на 5 години. Нищо ново. Две са промените.

последните трима избрани членове от комисията от квотата на Народното събрание”. Отварям и

6 продължава: „и Президентът на републиката освобождава последния назначен член на комисията от квотата на Президента на републиката”.

С други думи, уважаеми колеги, защо да не изпишем в § 6 поименно хората – четиримата човека?! Досега не съм срещал такъв случай, когато със закон се уволняват хора с мандат!

Защо? Защото, уважаеми колеги, на 13 април, точно след един месец,

органът да бъде подменен на 100% с нови членове, разбира се, от мнозинството. Затова, уважаеми народни представители, аз знам как се натискат копчета! Знам. И по-добре от вас знам, но този път поне юристите да се замислите. Да се замислим – не може така. Ако сме правова държава, ако държим на честта на пагона...(реплики Да, да, защото отговорността не е малка за всеки един от нас! Въпросът не е само до натискането на копчета. Затова ви призовавам да отхвърлим това недоносче. Няма да ви реши проблема тази комисия, колкото и съблазън да има към нея. Затова, за честта на Народното събрание, да кажем „не” на този законопроект. Благодаря.

може да се каже, символ на парламентаризма в България, очаквах да посочите точно термините, които са записани, а не по този начин да тълкувате със собственото си мнение

назначението е ставало на партиен принцип и са разделени две на две: БСП спрямо ДПС. Само това пропуснахте да кажете. И нещо друго, господин Корнезов, моля Ви, недейте да казвате, че ние уволняваме. Ние не уволняваме никого, ние възстановяваме съществуващото до май месец м.г. положение на комисията, която е работила по време на вашия мандат много дълго време с 5 члена. В последния момент, когато вие виждате, че изтича мандатът на хората, които вие сте назначили, в последния момент, един месец преди изборите, вашата партия, вашата политическа сила, тройната коалиция назначава четири нови човека. Точно поради причината, че не може да промените мандатите…(Реплики Да, единият е от квотата на президента, но това са хора, които са назначени от вас – трима от Народното събрание и един от квотата на президента. Това се прави в последния момент, което, както казахте Вие, е груба политическа намеса в независимия регулаторен орган КРС, назначавайки в последния момент, един месец преди изборите, четири нови човека. Благодаря и извинявайте, ако по някакъв начин съм Ви засегнал.

госпожо председател. Господин Иванов, благодаря Ви за репликата и от уважение към Вас правя и дуплика. Разбира се, че въпросът има политическо измерение.

последните трима, избрани от парламента, и последният, който е назначен от президента? По-логично беше тези, които са с вече изтичащ мандат

Но също знам, че с тази ръка ще се опитам да се преборя в Конституционния съд. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Корнезов, явно много добре наистина познавате всички закони, конституции. С цялото ми уважение към Вас като юрист, цитирахте доста членове от Конституцията. Аз без да правя заключения и коментари, ще се опитам да изложа на вашето внимание няколко факта. Защото казвате, че нарушаваме Конституцията. Не знам дали не трябва да се третира по същия начин това, когато вие сте я нарушили, тъй като вие правите тази промяна точно на 25 май. Вие сте председателствали Народното събрание, ще зачета и стенограмите. На второ гласуване променяте Закона за публичното радиоразпръскване. Забележете, Закона за публичното радиоразпръскване, а не Закона за електронните съобщения! И както Вие цитирахте, там някъде накрая, в Преходните и заключителните разпоредби, със съвсем дребнички букви е записано следното: „Думата „пет” става думата „девет”. Нищо повече. Със същите тези 15 дни за влизане на закона в срок, който Вие в момента оспорвате. Същите тези 15 дни! Но за да направим пълна ретроспекция, нещата не спират дотук. Ако си направите справка, а може би вашият списък с последните членове не е пълен. Става дума за следните промени, които вие правите. С тази промяна става член на Комисията за регулиране на съобщенията господин Радослав Илиевски, който е депутат в 39-то и 40-то Народно събрание… От БСП! Един пропуснахте, господин Костурски, който е депутат от НДСВ, депутат в 39-то и 40-то Народно събрание..

всички са ви обвинявали вас. Вие като председателстващ Народното събрание, предполагам не помните цялата стенограма, но няколко пъти се опитвате да въведете ред в залата. И не знам защо трудно давате думата на някои независими депутати, които оспорват това решение. Та, цитирам: „Явно това се прави по нечия полза и в нечий интерес, но това не е нито в интерес на държавата, нито в интерес на данъкоплатците”. И продължавам нататък: „Може би на тях, на тези места в КРС ще застанат днешни депутати, някои от тях вероятно ме гледат отсреща.” Което става факт само след 15 дни. Тези хора, които са гласували това решение, само след 15 дни стават членове на тази комисия. Вие знаете какви привилегии ползва тази комисия – и в заплати, и в автомобили, и в секретарки. Знаете какъв е бюджетът, знаете какво разхищение на бюджетни средства е! И нямате нито един мотив за увеличаване за увеличаване на тази комисия. Предложението е внесено от народния представител Иво Атанасов от БСП, народния представител Лютви Местан от ДПС, народния представител Георги Юруков от БСП и господин Камен Костадинов – също от ДПС. ДПС. Всеки един в залата може да си направи сам изводите с каква цел е направена тази промяна и дали тази промяна 15 дни преди изтичането на мандата на 40-то Народно събрание е направена направена наистина за да се засилят функциите на Комисията за регулиране на съобщенията или само за да се намери работа на двама-трима депутати, да не забравяме и един от квотата на президента – той си има друга група, на която търси работа. И това за съжаление не е само в тази комисия. На всички регулаторни органи в края на мандата сте увеличили бройката, само и само за да могат тези, които в момента не са тук сред вас, защото знаете, че няма да вкарате повече от 30 и на другите 40, които са били, трябва да им намерите някаква работа, само и само затова да не отидат на борсата, дайте ще увеличим всички регулаторни органи, за да можем да им намерим някаква работа. (Ръкопляскания в ГЕРБ.) Така,че мисля най-малкото, трябва да имате някаква чест и някакво достойнство и да не излизате тук да защитавате самата структурна промяна. Вие защитавате поименно хора, на които вие знаете, че сте им търсили работа! Имайте малко достойнство пред всичките тези хора, които са ви избрали и са ви изпратили тук наистина да работите!

Реплики? Антон Кутев.

Уважаема госпожо председател, колеги! Тук чух, че съм щял да кажа реплика за Надя Антонова и това, че тия депутати, видиш ли, ужасяващо били назначени някъде. Това, че обърнахте думата депутат в мръсна дума е нещо, което касае вас самите, защото вие също сте депутати.

Другото не е редно. Да се върнем на темата все пак. Може и да са назначавани в края на мандата бивши депутати, но ние в нито един момент, както каза и господин Корнезов, не сме освобождавали.

съзнавате в момента думите на господин Корнезов за честта на пагона. Очевидно измежду вас има достатъчно хора, които са подвластни на честта на пагона. Това, което се опитвате да правите, е груба намеса в регулаторни органи. Вие се опитвате да освобождавате хора в органите, опитвате се да подчинявате органи и това ще доведе не само до политически резултати, това ще води до икономически резултати. Колеги, само че ми свършва времето. За икономическите резултати ще си говорим след малко, когато взема думата за изказване.

Втора реплика? Няма желаещи за втора реплика. Господин Михов, заповядайте, имате право на отговор.

колеги, понеже репликата не беше отправена лично към мен, не знам ..., но аз ще отговоря. Аз не съм споменал никъде в изказването си, че депутат е мръсна дума. Може би вие го смятате така, защото се постарахте за осем години, в които бяхте в управлението на държавата, да накарате всички хора да мислят, че народният представител или депутатът е мръсна дума. Мисля, че за осем години институцията Народно събрание беше институцията с най-ниския рейтинг в държавата. С най-ниския рейтинг! е? ЦВЕТОМИР МИХОВ: В момента има най-високия рейтинг откакто съществува Народното събрание като институция след новата история на България. Другото, което искам да Ви кажа, е, че Вие не сте прибягвали до такива смени въпреки знанието, че много служители от различните институции са корумпирани, са крадливи – наистина са силни думи, как да ги уволните или как да им прекратите мандата като те са членове на някои от вашите коалиционни партньори. Вие сте ги наследили от вашия коалиционен партньор НДСВ. Кой би ви допуснал да направите някаква смяна въпреки вашите знания, че те не са читави. Въпреки това, при положение, че решенията в държавата бяха взимани там, на Боровец, където тримата лидери се събираха и решаваха как да се развива държавата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Правилно, госпожо председател, направихте забележка на господин Кутев. Рейтингът на парламента не е 17, а 19%.

Защото, слушайки господин Михов, си помислих, че нямаше никакъв смисъл Станислав Иванов да прави реплика на Любомир Корнезов. Защо? Ами защото той потвърди целите на ГЕРБ. ГЕРБ. Основната ви цел е: абе, дайте тези и тези, които са сложени в крак, да бъдат махнати. Точно това ви казваше Корнезов и трябваше да се потвърди. То се потвърди от изказването на Михов. Аз искам да Ви кажа, че има една разлика и това беше репликата на Кутев

тогава ясно и категорично се каза, че трябва да се изпълнява Рецитал ХІ от Директива 2002/21 на Европейската комисия, която гарантира независимостта на този регулаторен орган по съобщенията и единствената гаранция е несменяемостта. Включително в директивата ясно е казано при какви случаи може и това е влязло в нашия закон. Всичко останало е ярка политическа намеса.

ще направим една хоризонтална промяна на всички регулаторни органи. Тоест ще ги направим с един и същи състав, с едни и същи заплати и така нататък. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ Защото имате едно последващо действие. Не ги правите само от девет на пет, но съкращавате и мандата, което означава, че целта е да сложите ваши хора на 100% в комисията. За какво?

Казахте, че нямало пари и така нататък. Ние си помълчахме. Вероятно това е истината. Но защо в момента тръгвате с една такава поголовна смяна? Не е вярно – примерно тук цитираха депутати, че единият от членовете – господин Костурски, бил назначен в края. Напротив, струва ми втори мандат и не е бил депутат в следващото. Но това няма значение. Може да са хора, които ще назначите вие, които предлага примерно председателят Цецка Цачева. Но тези хора трябва да знаят, че след като вие или който и да е друг политик, народен представител, политическа партия в парламента или група веднъж е гласувала за тия хора, след това тази група не може да им влияе. Не може да ги плаши, че ще ги сменя и ще ги уволнява и че те могат да бъдат тогава независимият орган. Това е смисълът на европейската директива. Аз се опитах да го кажа и в комисията, но явно не бях разбран. Но трябва да знаете едно че, ако законът се приеме в този вид, няма да може да излъжете съответно нашите партньори. Ясно ще си проличи, че една политическа цел за смяна на 100% на самата комисия, което е вече наистина едно сериозно нарушение на принципите на европейското право. Надявам се, че ще осъзнаете това, което вършите в момента като управляващо мнозинство. Надявам се, че няма да създадете работа на Любо Корнезов да обжалва отново в Конституционния съд едно такова гласуване в парламента и приемане на един закон, който нарушава и Конституцията на страната, и че ще намерим една

Когато водим подобен дебат, трябва да се започне да се опонира тезата, че това не е политически проблем. Всичко е политика и от политиката произтичат нашите съображения. Обаче един мъдър човек от много ляво е казал, че кадрите решават всичко. Със старите кадри няма да стане нищо променено.

Имаме съдебна власт, която представлява една язва на българската обществена структура, примерно и тази съдебна власт се назначава по политически съображения, от политически субекти и затова тя не работи. Вие искате сега тези хора, които са останали оттогава, да останат. Ние смятаме, че не бива да останат, защото ще саботират работата. работата. Моите наблюдения от последните 3 месеца са, че средният ешелон чиновници саботира промените и работата на министерствата и на министрите и точно тези хора провалят новата политика. Независимо от това, че някой от министрите в ГЕРБ правят грешки, според мен, не харесвам и тяхното говорене и някои от мерките им, но нещата трябва да се променят и това не зависи само от тези министри, това зависи от депутатите от ГЕРБ и зависи от това как ще бъде прочистен средният ешелон. Този, който саботира работата, трябва да бъде махнат на всяка цена.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Мутафчиев! За да бъдем безкрайно честни с всички колеги, това, което казвате, донякъде е така, донякъде не е, но казвайте цялата истина. Вие правите промяна в комисията, защото наистина господата от Европейската комисия, които Вие споменахте, са ви направили много строга бележка, че тази комисия не работи, защото България е трябвало да понесе много жестоки санкции и за мобилните оператори, и за стационарните оператори, за цени, за такси и т.н. За да бъдем конкретно ясни, вие увеличавате комисията с 4 члена, но освен че увеличавате комисията, Вие променяте и начина на вземане на решения в самата комисия. Не забравяйте, че старите членове, които вие сте наследили, наистина не ги махате, но техните правомощия изтичат 2010

цел е била тази – да контролирате цифровизацията. Ако прочетете стенограмата от 25 май тогава, ще видите, че този закон, който е приет, е обявен за мафиотски. Може да проверите, да прочете, а и господин Корнезов е направил няколко бележки. Обявен е за мафиотски този закон, който е трябвало да обслужи интересите на няколко олигарха в България. Предполагам, че сте присъствали на обсъждането на 25 май 2009 г. и знаете за какво става дума. Така че, повтарям, мандатът на новите членове и вашите са до 2015 г. Благодаря. Станислав Иванов – трета реплика. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Мутафчиев, Вие споменахте за европейски принципи, но нека назовем тези принципи. Единият е независимост, а другият е може би приемственост. Това са принципите, по които е устроена работата на този контролен орган. Считате ли, че независимостта и приемствеността не са нарушени, след като Вие един месец преди края на вашето управление вкарвате 4 човека и променяте работата на комисията, която е приета със закон през 2001 г. именно поради тази причина

и объркват именно принципите на независимост и приемственост, на които се базираше Вашето изказване. Затова моля Ви да бъдете коректни. Не нарушавате ли именно тези европейски принципи в работата на комисията? Благодаря.

точно с предишното решение не се нарушава независимостта и приемствеността. Ще Ви обясня защо. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Изслушайте ме, ще Ви обясня защо. Защото независимостта се гарантира от несменяемостта.

това е независимостта. Всеки един е предложен от политическа партия или от парламентарна група. Например, няма кой друг да го предложи, може някоя обществена организация да го предложи, но той става независим, когато знае, че тази парламентарна група или този, който го е предложил, не може да го смени след това и да му оказва натиск.

Господин професоре, с най-големи уважения към Вас. Благодаря Ви, че ме върнахте към научния комунизъм. Наистина „Кадрите решават всичко” е казал един велик мислител, но един друг кадър най-добре е използвал тази мисъл и това е Сталин, но е стигнал до ситуацията, че „няма кадър – няма проблем”. Много съжалявам, че Вие в края на своето слово стигнахте точно до това. Много Ви моля, не го правете повече. Уважавам Ви наистина искрено. Благодаря Ви. Благодаря на господин Мутафчиев. Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение? Господин Казак,

въпросът е принципен, уважаеми колеги, и аз не за първи път излизам от тази трибуна, за да Ви посоча колко грешна е посоката, по която сте поели посока, която вече е извървявана от една друга политическа сила, която към настоящия момент е доста маргинализирана.

Това правителство и това мнозинство окупира изцяло цялата власт повсеместно. Видяхте през 2001 г. тази свръхконцентрация на власт докъде доведе това управление. Не тръгвайте по този грешен път, не се стремете на всяка цена да премахнете всякаква възможност за коректив, за поне частично прилагане принципа на Монтескьо, че една власт трябва да възпира друга. Не случайно са измислили тези независими държавни органи, които са призвани именно да представляват този коректив, срещу абсолютната власт, която много често има тенденция да се превърне в авторитарна. Именно затова са измислени тези принципи за несменяемост, за мандатност. Това не са принципи, измислени от вчера или в България. Неслучайно Европейската комисия и в тази директива, и в много други актове, касаещи подобни сфери, където се изисква една независима регулация, една регулация, която да не бъде подвластна на политическите превратности във всяка една държава, изисква независимост и континуитет на тези регулаторни органи, за да може да бъде гарантирано, че те ще упражняват един контрол, който няма да бъде подвластен на в момента управляващата политическа сила.

да пристъпите към последен бой с всички подобни останали независими държавни органи. Въпреки, че аз не виждам проблеми в момента. Нито от Сметната палата в момента по някакъв начин слагат прът в колелото на ГЕРБ, напротив

организирането и провеждането на търговете за автомагистрала „Тракия”, отхвърля всички жалби и т.н. Тоест и в момента тези органи – не знам, сигурно заради страх или заради нещо друго, всячески подпомагат усилията на правителството. Защо въпреки всичко това Вие се опитвате да наложите чувството, че предстои чистка и там - че и там всичко ще бъде разчистено и вие ще поставите ваши хора, тоест ще окупирате цялата власт? Излишно упражнение, уважаеми колеги!

няма да имате оправдание, че този ви бил попречил, защото наследството от предишното управление важеше година – година и половина. Но вече и това се изтърка. Ако окупирате цялата власт, утре няма да имате с какво да се оправдаете за всеки неуспех, който

Разбира се, че проблемът с тази промяна е политически и разбира се, че тези политически промени са опит за ограничаване на демократичните процеси, което според мен рано или късно ще се Това, което аз си мисля, че се случва в залата в момента, е, че определено част от Вас, от депутатите на ГЕРБ или мнозинството, не си давате сметка как ще се развият тези неща след това. Според мен!

Сигурно ще го направите - вие сте си мнозинство и както тук ще си го направите, така и там ще си го направите. Резултатът от цялата работа ще бъде, че оттам нататък, както каза и колегата Мутафчиев, вие ще се заемете с това да осъществявате цифровизацията през 2012 г., защото това са органите, необходими за цифровизацията.

се опитате да направите цифровизацията. Да, съгласен съм, Вие ще имате частичен политически ефект. Защото ще имате доста сериозен контрол над медиите, което си е живо нарушение на демокрацията, на принципите, с които Вие сте дошли на власт. Става дума – вие, депутатите от ГЕРБ. цифровизацията ще бъде, че няколко медийни боса, които както при нашето правителство, така и при вашето, могат да бъдат изброени поименно – ще направят огромни суми пари от това, и няколко точно определени депутати от вас, които не е трудно сега да бъдат назовани поименно, ще направят и икономически, и политически дивиденти от това. И точно вие, които сега пламенно защитавахте промените в името не на някакъв отбор, или на каквото си мислите, че сте, ще разберете, че накрая сте излъгани от едрия капитал и от няколко политически интриганта. Това ще се случи, защото то винаги става по един и същи начин. И в момента. Затова демокрацията и демократичните механизми са единствените механизми, които гарантират срещу такива процеси. Когато вие в името на вашата общност нарушавате демократични принципи, това рано или късно ще се обърне срещу вас. Защото общността не е ГЕРБ, общността е България. Това е правено не само при вас, това сигурно е правено и при нас, сигурно е правено и при предишните. Това е проблемът на България, че група от общности се опитва да изземва демократичните механизми, опитва се да ги обръща в своя полза, често пъти използва мнозинствата в този парламент и резултатът винаги е един и същ. Благодаря Ви.

за това, че в момента сме свидетели на една безпрецедентна чистка в системата на държавната администрация от най-високото до най-ниското ниво. На мен лично, ако участвам, или ако от името на моята политическа сила това се извършва, би ми било неудобно тук, от тази трибуна, да размахван пръст и отправям обвинения към предишно управление. Аз искам да ви обърна внимание на правната част на този казус, която като че ли не ви е съвсем ясна. Става дума за мандатността като принцип за структуриране на някои от независимите регулатори и на други контролни органи в България. Смисълът на мандатността, освен че е свързан с несменяемостта и независимостта, защото когато един човек бъде избран за някакъв срок, той става неконтролен неконтролен и независим, включително от тези, които са го избрали. Но смисълът е за разминаване на мандатите на независимите регулатори и органа, който ги е избрал. Естествено е, че в предния мандат на Народното събрание има политически момент в избора на една или друга кандидатура. Естествено е, че сега, когато след два месеца ще попълвате бройката от двама души с намалени мандати, ще подходите избирателно и няма как да избегнете така наречените политически критерии при определянето на хора, които ще влязат в този орган. Тук смисълът е да се разминават мандатите между органите, които избират независимия регулатор, и дейността на самия регулатор. Това е, за да не преяде с власт една политическа сила, за да не обсеби цялата власт в държавата, включително изпълнителната, законодателната и контрола, който имат тези органи, които стоят малко встрани от останалите органи в нашата нашата страна. Това е така нареченият взаимен контрол и взаимодействие между властите – едни от основополагащите принципи на всяко демократично общество. Именно заради това в предния мандат, въпреки всички критики, които можем да понесем за едно или за друго, ние не си позволихме да нарушим мандатността на нито един орган, изхождайки именно от това, че те са избрани от предния мандат на Народното събрание, за да контролират дейностите в една сфера по време на нашето управление. Какво си мислите в момента, че правите, обсебвайки цялата власт по вертикала и хоризонтала, уволнявайки безцеремонно, разправяйки се с хора професионалисти и експерти, които работят дълъг период от време на различни позиции? Първо, това по никакъв начин не се връзва с вашето предизборно обещание да управлявате с целия потенциал на нацията. Целият потенциал на нацията не може да има един- единствен партиен цвят.

господин Коласанти, няколко пъти вече цитиран в тази зала, но мога да ви го припомня, казва: „В никакъв случай не нарушавайте мандати на един орган, защото това се приема от Европейската комисия като недемократична мярка, като мярка за политически натиск. Ако ще променяте мандати и тяхната продължителност, направете го от следващия мандат занапред” това се казва категорично. Какво правите с това, че намалявате срока на мандатите от шест на пет години?! Не чух някой да извади разумен аргумент защо го правите за да освободите тези хора от месец април, за да изберете на тяхно място подвластни на вас хора. Защо Ви е цялата власт в държавата, при това упражнена по брутален и безцеремонен начин?! Истински се надявам, че в тази зала има и мислещи хора, хора с морал и отговорност, които ще си дадат сметка именно за това:

Вие сте управляващото мнозинство, вие имате 150 души. Заради това, че гласувате безумни закони, с които погазвате основни демократични принципи, заради това, че уволнявате безразборно и не се спирате .пред нищо. Благодаря на госпожа Манолова. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Закриваме дебата. Моля, гласувайте Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Гласували

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! На основание чл. 45, ал. 2, т. 5 предлагам отлагане на гласуването на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми със следното основание. След одобрението на работната програма на Народното събрание за тази седмица в постоянната Комисия по околната среда и водите постъпи предложение от народен представител – член на комисията, за допълнение към доклада, подготвен за второ четене на законопроекта. Допълненията, които се имат предвид, определено подобряват текстовете на законопроекта. Вчера те бяха обсъждани на заседание на постоянната комисия. Има комисия. Има извънредно заседание на комисията и днес, за да може да бъде подготвено допълнение към доклада за второ четене. В тази връзка и на основание на тези причини моля Народното събрание да отложи гласуването за второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми. Благодаря ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Мотивите, изложени от председателя на комисията, бяха и много сериозни, и много основателни. Затова аз предлагам да прегласуваме нейното предложение. Въпросът е още по-сериозен, отколкото тя си позволи да каже, обосновавайки своето предложение. В момента се намираме след поредното извънредно заседание на комисията, на което беше констатирано, че са абсолютно необходими промени във вече гласуваните в комисията на второ четене текстове. Бяха внесени предложения и е насрочено в момента – в 12,00 ч. днес, извънредно заседание на комисията. Двамата вносители са от мнозинството. Само добрата воля и висок професионализъм могат да ни позволят да излезем от тази ситуация. Нужно ни е малко време. Затова подкрепете предложението! Вносители са господин Язов и господин Тошев. Подкрепете предложението на председателя на комисията! Да се опитаме да постигнем необходимия консенсус по тези въпроси! Ще го гласуваме, когато решите, другата седмица. Това е разумното. всички депутати могат да постигнат консенсус, след като вашата комисия в продължение на два месеца след серия извънредни заседания не успя да го постигне. РЕПЛИКИ ОТ КБ: Е-е-е!

Благодаря, госпожо председател. Дами и господа народни представители, „Доклад относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми, № 902-01-50, внесен от Министерски съвет на 27 ноември 2009 г., приет на първо гласуване на 13 януари 2010 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми”.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Подлагам на гласуване предложението на Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо председател на постоянната комисия!

Имаше широк обществен дебат. Неправителствените организации, сдружения, експерти и граждани демонстрираха изключително висока активност и изключителен професионализъм и компетентност. Наред с мненията, които дават основание за такава оценка, имаше и много непрофесионални твърдения и много изказвания мотивирани от страхове и предубеждения. Още когато говорим за името на закона, за заглавието на закона, съм длъжен да кажа, че в самия закон, който променяме, ясно е дефинирана неговата рамка и съдържание, изключени са всички дейности, свързани с храни, фуражи и лекарства и твърденията на високообразовани хора, че със забраните и промените на закона се спира развитието на медицината, са неоснователни. Има обаче един проблем. Вчера към нас се обърнаха и изпратиха към всеки един народен представител писмо-обръщение неправителствени организации. Те ни задават въпрос: знае ли всеки един народен представител, който ще вземе участие в гласуването по този закон, какво е съдържанието на двата основни термина, придобили статут на категории в тази част на правото – първата категория е „освобождаване в околната среда” и втората категория е „пускане на пазара”?

с цел постигане на целите на закона и декларативните заявления на министър-председателя, че с този закон се променят само условията за работа в регулирани условия… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Божинов. Отнемам Ви думата, тъй като не се изказвате по същество. Освободете трибуната! Не ни предложихте нищо във връзка с наименованието на закона. Добре, довършете си във връзка с това, което е докладвано от комисията. По всички останали моменти ще имате възможност да вземете отношение. ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Искам да кажа, че преди комисията да разгледа предложението на народните представители Вие просто нямате полезен ход нататък.

Има ли други становища относно наименованието на закона? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

МИХАЙЛОВА: По § 1 има постъпило предложение от народния представител Костадин Язов. Комисията подкрепя предложението. Има постъпило предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев. Предложението е оттеглено. Има постъпило предложение от народния представител Костадин Язов. Комисията подкрепя предложението. Има още едно предложение на народния представител Костадин Язов. Комисията подкрепя предложението.

б) в т. 1 думите “рекомбинантната ДНК технология, която включва” се заменят с “рекомбинантни техники с използване на нуклеинови киселини, които включват”, думите “нуклеинови молекули” се заменят с “молекули на нуклеинови киселини” и след думите „са способни” се добавя ”трайно”; в) в т. 3 след думите „клетъчно сливане” се добавя „включително сливане на протопласти”. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Този закон не се прилага по отношение на: 1. работата в контролирани условия с генетично модифицирани организми, получени чрез една или повече от следните техники и/или методи: а) мутагенез; б) клетъчно сливане (включително сливане на протопласти) на прокариотни видове, които могат да извършват обмен на генетичен материал чрез известни физиологични процеси; в) клетъчно сливане (включително сливане на протопласти) на клетки от който и да е еукариотен вид, включително получаване на хибридоми или сливания на растителни клетки; г) автоклониране, когато не е вероятно полученият микроорганизъм да предизвика заболяване при човека, животните и растенията; за целите на посоченото клониране могат да се използват рекомбинантни вектори с продължителна история на безопасна употреба в определени микроорганизми; при условие, че не включват използването на молекули на рекомбинантни нуклеинови киселини или ГМО, получени чрез техники и/или методи различни от изброените по б. „а”-„г”. 2. 2. освобождаването в околната среда и пускането на пазара на ГМО или продукти, които се състоят или съдържат ГМО, получени чрез една или повече от следните техники и/или методи: мутагенез; б) клетъчно сливане на еукариотни видове (включително сливане на протопласти) на растителни клетки от организми, които могат да извършват обмен на генетичен материал чрез традиционни методи на размножаване; при условие, че не включват използването на молекули на рекомбинантни нуклеинови киселини при ГМО, получени чрез техники и/или методи различни от изброените по точките „а” и

като храна, генетично модифицирани храни, храни, съдържащи съставки, произведени от ГМО, които се уреждат със Закона за храните; генетично модифицирани организми за използване във/или като фуражи, генетично модифицирани фуражи, фуражи, съдържащи съставки, произведени от ГМО, които се уреждат със Закона за фуражите и Закона за ветеринарномедицинската дейност; в) ветеринарномедицински продукти, които се състоят или съдържат ГМО или комбинация от ГМО, или са произведени от ГМО, които се уреждат със Закона за ветеринарномедицинската дейност; 4. работата в контролирани условия, освобождаването в околната среда, пускането на пазара, вноса, износа и транзита на лекарствени продукти за хуманната медицина, които се състоят или съдържат ГМО или комбинация от ГМО, или са произведени от ГМО, които се уреждат със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина; 5. съхраняването, култивирането, транспорта, унищожаването, третирането като отпадък или употребата на генетично модифицирани микроорганизми, които са получили разрешение за пускане на пазара в съответствие с изискванията на Глава четвърта, Раздел ІІІ или друг нормативно установен ред, изискващ извършване на специфична оценка на риска, подобна на тази, определена в Глава четвърта, Раздел ІІІ при условие, че работата с тези генно модифицирани микроорганизми в контролирани условия е в съответствие с условията, посочени в разрешението за пускане на пазара, когато такива са определени в него.”

Има постъпило предложение на народния представител Костадин Язов за създаване на нов § 1а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага създаването на нов § 1а, който става § 2 със следната редакция: „§ 2. В Глава първа се създава чл. 2а: „Чл. 2а. Счита се, че не водят до генетична модификация следните техники и/или методи: 1. инвитро оплождане; 2. естествени процеси като конюгация, трансдукция и трансформация; 3. полиплоидно индуциране, при условие, че не включват използването на молекули на рекомбинантни нуклеинови киселини или ГМО, създадени чрез техники и/или методи, различни от посочените в чл. 2, ал. 2.”

Гласували 96 народни представители: за 10, против 79, въздържали се 7. Предложението не е прието. Благодаря МИХАЙЛОВА: По § 3 е постъпило предложение на народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Костадин Язов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция: „§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите, когато се разглежда поверителна информация съгласно Глава шеста”. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Комисията представя писмено становище на министъра на околната среда и водите и/или на министъра на земеделието и храните по подадените по този закон заявления, както и по други въпроси от нейната компетентност по тяхно искане.”

Ан блок гласуваме трите параграфа 4, 5 и 6.

Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 7 и предлага следната редакция: „§ 7. Член 19 се отменя.” Гласуваме § 7, който да отмени чл. 19.

Отменете гласуването. Уважаеми дами и господа народни представители, текстът на вносителя за § 7 не се подкрепя. Комисията предлага редакция на § 7 – чл. 19 да се отмени. Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 7, съгласно който да бъде отменен чл. 19. Гласуваме предложението на комисията.

Благодаря, госпожо председател. С изненада установявам, че в залата се гледа Законът за ГМО, докато ние горе в зала приемаме в комисия на второ четене Закона за ГМО.

Законопроектите, заедно с мотивите към доклада на водещата комисия, на която са били разпределени, се предоставят на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани.”

е да се напише докладът на комисията с току-що приетите предложения на второ четене, да бъде раздаден на народните представители и в сряда, ако прецените, като т. 1 или като някаква по-предна точка да бъде включен и така да го приемем.

поради което имаме редовен доклад, който може да бъде обсъждан на второ гласуване. Няма пречка, ако комисията е формирала през това време на свои извънредни заседания, както стана ясно, становища – различни от тези, които са подкрепени и внесени в този доклад, да се случи това тук, в пленарната зала, като се вземат предвид предвид предложенията, по които разбирам току-що, че комисията е стигнала до общо съгласие. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на обсъждането на второ четене на този законопроект.

на този законопроект. Моля квесторите да осигурят нормални условия за народните представители. На балконите има лица, които не спазват правилата за нормална работа на парламента.

По повод репликата на госпожа Цачева, че няма да ни спаси протакането, аз искам да Ви кажа, че вас, управляващите, няма да ви спаси гневът на хората, че толкова важен законопроект се приема при такива условия. Това, което се случва в момента, Уважаема госпожо Цачева, искам да Ви обърна внимание, че когато един закон се гледа на второ четене, водещата комисия не дава становища.

Всяко водеща комисия по отношение разглеждането на един законопроект на второ четене прави предложения за текстове, за редакция на текстове, което по същество е доклад за второ четене. Какво представлява един доклад за второ четене? Предложения за промени в конкретни членове.

Проблемът е, че на второ четене в залата не се правят нови предложения. На второ четене в залата може да се гласуват само предложения за отпадане

даже от комисията! Може да има допълнителен доклад, който трябва да отговаря на изискванията за доклад по законопроект за второ четене. Мисля, че не е нагло, безотговорно е по отношение на българските граждани това упражнение да се развива именно по този закон – Законът за ГМО, който разбуни духовете - и с основание - у хората и събужда толкова притеснения! На крак да се обсъждат и внасят в залата текстове по двата основни члена – чл.

Прекъсвам второто четене на законопроекта в ролята ми на председател на комисията, за да взема думата за лично обяснение като председател на Комисията по околната среда и водите. Всичко, казано в тази зала, е вярно. Да, действително има внесен доклад на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми. Той е внесен в срок. Законопроектът е включен в програмата на Народното събрание на мястото, на което ние го слушаме днес. Напомням това, което казах в предишното си процедурно предложение народен представител, член на комисията, направи официално предложение за изработване на допълнение към доклада, което ми даде основание като председател на комисията да свикам заседание, за да бъдат разгледани предложенията на народния представител. Там имаше и други предложения на други народни представители. Продължението на това заседание на комисията беше днес в 12,00 ч. Точно заради това, тъй като се разглеждаха текстове, които подобряват качеството на законопроекта, аз предложих да бъде отложено гласуването на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми. Залата отхвърли това предложение и ние в момента сме в процедура на второ четене на законопроекта. Дотук с моето лично обяснение. Използвам възможността да направя процедурно предложение, ако то може да бъде прието. Ние можем да разглеждаме текстове от законопроекта за второ четене, които са приети в комисията и които са предмет на този доклад, с който аз Ви запознавам. Но нека да спрем преди параграфите,

ако не сме съгласни с това предложение, ще имаме възможност в сряда, след изтичане на законовия срок, да разгледаме и допълнението към доклада, така че да се гледа в пълнота предложението на комисията. Благодаря Ви, госпожо председател.

единно мнение, което ще бъде обект на допълнителен доклад, но този доклад се отнася за параграфи от 27 насетне, поради което няма никаква процедурна причина и пречка, след като ние сме в работно време по реда на приетата програма, да работим до текстовете, които ни се предлагат от комисията като безспорни. В такъв смисъл

от обсъждане днес в това пленарно заседание параграфи от 27 и следващите,

да прекъснем работа поради отлагане за следващо пленарно заседание на обсъждания доклад на комисията. Гласували

Продължаваме, уважаеми дами и господа. Параграф 8. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

Параграф 9. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9 и предлага следната редакция: „§ 9. Член 21 се изменя така: „Чл. 21. Критериите за класифициране на работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия, условията и редът за извършване на оценката на риска от работата с ГМО в контролирани условия, както и предпазните и защитните мерки за съответния клас на работа с ГМО в контролирани условия се определят с наредба по чл. 2, ал. 4.” Няма. Подлагам на гласуване § 9 по предложението на комисията.

Гласували 112

Параграф 10. Комисия подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 и предлага следната редакция: „§ 10. В чл. 22 в текста преди т. 1, след думите „на всеки две години или” се добавя „незабавно”.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 11 съгласно предложението на комисията.

Има ли становища от народни представители? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 11 съгласно предложението на комисията.

Параграф 11. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11, който става § 12, със следната редакция: „§ 12.

Към заявлението за регистрация на помещенията за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия се прилага документ за платена такса, определена с тарифата по чл. 15, а за чуждестранните лица

3. Създава се ал. 4: „(4) В случаите на извършване за първи път на клас 1 работа с генно модифицирани микроорганизми и клас А работа с генно модифицирани организми, различни от генно модифицираните микроорганизми в контролирани условия, към заявлението по ал. 2 се прилагат и: и: 1. резюме на оценката на риска съгласно условията и реда, определени с наредбата по чл. 2, ал. 4; 2. информация относно управлението на отпадъците.” Има ли народни представители, които имат становище по обсъждания текст, различно от предложения от комисията? Не. Подлагам на гласуване § 12, съгласно предложението на комисията. Гласували

Постъпило е предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев за създаване на нов § 12а. Комисията подкрепя предложението за създаването на нов § 12а, който става § 14 със следната редакция: „§ 14. В чл. 26, ал. 2 се изменя така: „(2) Министърът на околната среда и водите издава удостоверение за регистрация, с което утвърждава определения клас на работа в контролирани условия,

Клас 1 работа с генно модифицирани микроорганизми и клас А работа с генно модифицирани организми, различни от генно модифицираните микроорганизми, в помещение, което е регистрирано по реда на Раздел ІІ, се извършва без разрешение по ал. 1. ал. 1. (4) В случаите по ал. 3 лицата по чл. 16 съхраняват извършените оценки на риска и ги представят на Министерството на околната среда и водите при започване на работа или

постъпило предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Костадин Язов. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15, който става § 17, и предлага следната редакция: „§ 17. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2: а) в текста преди т. 1 след думата „заявлението” се добавя „за извършване на първа и последваща клас 2 работа с генно модифицирани организми”;

в) в т. 2 пред думите „регистрационния номер” се добавя „дата на подаване на заявлението по чл. 24и”; г) в т. 5 след думата „вектор” се поставя запетая и се добавя „когато такава е използвана”; д) в т. 10 думите „работата в контролирани условия” се заменят с „предвидените предпазни и защитни мерки”, а накрая се поставя запетая и се добавя „както и описание на отделните части на инсталацията – за работа в контролирани условия с генно модифицирани организми от класове 3 и 4”; е) в т. 12 думата „резюме” се заменя „копие” и думите „за класове 1 и 2 или копие от оценката на риска за класове 3 и 4” се заменят с „изготвена съгласно условията и реда, определени с наредбата по чл. 2, ал. 4”. 2. Създават се нови ал. 3 и 4: „(3) Заявената по ал. 1 работа може да започне незабавно след подаване на заявлението, когато ще се извършва в помещение, за което има издадено разрешение за клас 2 или по висок клас работа с генно модифицирани микроорганизми и са изпълнени всички негови условия. Заявителят може да поиска писмено разрешение от министъра на околната среда и водите, което се издава в срок 45 дни от подаване на заявлението. (4) Заявената по ал. 1 работа може да започне 45 дни след подаване на заявлението или по-рано с писмено съгласие на министъра на околната среда и водите, когато ще се извършва в помещение, за което няма издадено разрешение за клас 2 или по висок клас работа с генно модифицирани микроорганизми.” 3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така: „(5) Заявлението за извършване на първа и последваща клас 3 и клас 4 работа с генно модифицирани микроорганизми и клас Б работа с генно модифицирани организми, различни от генно модифицираните микроорганизми, съдържа информацията, определена в ал. 2,

3. информация за плановете за предотвратяване на аварии и плановете за спешни действия при аварии, ако се изискват такива, в това число: а) специфичните рискове, произхождащи от местоположението на инсталацията; б) прилаганите предпазни мерки като безопасно оборудване, алармени системи и методи за защита; в) процедурите и плановете за проверка на ефективността на предпазните мерки; г) описание на информацията, предоставена на лицата, които работят с генно модифицирани организми при контролирани условия; д) информацията за лицата, отговорни за надзора по прилагането на предпазните мерки, идентифицирани в плана (име, отговорности, телефон за контакт, електронен адрес).” 4. Добавят се ал. 6, 7 и 8: „(6) Работата с генно модифицирани микроорганизми в контролирани условия от клас 3 и 4 и и клас Б работата с генно модифицирани организми, различни от генно модифицираните микроорганизми, не може да започне преди получаване на разрешение от министъра на околната среда и водите. водите. (7) Когато в резултат на извършената оценка на риска е установено, че нарушението на защитните мерки може да доведе до сериозна, незабавна или отложена опасност за хората извън регистрираното за работа с ГМО в контролирани условия помещение и/или за околната среда, към заявлението за работа с ГМО в контролирани условия се прилагат: 1. планове за предотвратяване на аварии и за спешни действия при аварии; 2. потвърждения от страна на заявителя, че информацията от плановете за предотвратяване на аварии и за спешни действия при аварии е предоставена без предварително поискване на всички органи и организации, които е вероятно да бъдат засегнати в случай на авария. (8) Информацията по ал. 7, т. 1: 1. се актуализира периодично на всеки пет години и се предоставя на обществеността от заявителя; 2. се предоставя незабавно от Министерство на околната среда и водите на съответните компетентни органи в други държави – членки на Европейския съюз, които е вероятно да бъдат засегнати в случай на авария.”

се прилага документ за платена такса, определена с тарифата по чл. 15, а за чуждестранните лица – и документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението.”

предложението. Предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15, който става § 17, и предлага следната редакция:

Министерството на околната среда и водите чрез РИОСВ извършва първоначална инспекция на помещенията по чл. 30, ал. 3, 4 и 6 за установяване адекватността на предпазните мерки.”

когато нарушаването на предпазните мерки може да доведе до сериозна опасност, независимо дали незабавна или отложена във времето за хората извън помещенията и/или за околната среда. среда. (5) Въз основа на извършената инспекция РИОСВ изготвя протокол и при необходимост предлага конкретни промени в предпазните мерки, които се вземат предвид при изготвяне на становището по ал. 8. Протоколът се представя на комисията в 14 дневен срок от подаване на заявлението.” 3. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея думите „адекватността на предпазните мерки” се заличават.

да поиска от заявителя: а) да представи допълнителна информация; б) да промени условията на предложената работа в контролирани условия; в) да промени определения клас на риск на работа в контролирани условия; г) да отложи започването на заявената работа до издаване на разрешение въз основа на информацията или променените условия по букви „а” –„в”; д) да прекъсне работата в случаите, когато тя вече е започнала, до издаване на разрешение въз основа на информацията или променените условия по букви „а” – „в”; 2. да определи допълнителни условия за работа.” работа.” 5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така: „(8) Комисията изготвя становище и го представя на министъра на околната среда и водите до: тридесет дни от подаването на заявление за клас 2; 2. тридесет дни от подаването на заявление за класове 3, 4 или Б, когато работата ще се извършва в помещение,

дни от подаването на заявление за класове 3, 4 или Б, когато работата ще се извършва в помещение, за което няма предишно издадено разрешение за работа с ГМО от класове 3, 4 или Б.”

След изготвяне на становището по чл. 31, ал. 8, т. 2 и 3 министърът на околната среда и водите организира обществено обсъждане, което се провежда не по-късно от:

т. 3. (2) При общественото обсъждане се представят резюмето на техническото досие, копие на оценката на риска по чл. 30, ал. 2, т. 12 и становището на комисията по чл. 31, ал. 8, т. 2 и 3. 2 и 3. (3) Не може да бъде предмет на обсъждане информацията, определена за поверителна по реда на Глава шеста. (4) Не по-късно от 30 дни преди датата на обсъждането в един централен всекидневник, чрез местните средства за масово осведомяване, чрез поставяне на обяви в съответните кметства в района на местонахождението на помещението за работа с ГМО в контролирани условия от клас риск 3, 4 или Б, както и на Интернет-страницата на информационната система по чл. 4, ал. 2 се обявяват предметът на обществено обсъждане и мястото, където необходимата информация е на разположение на заинтересуваните лица. В известието се обявяват и датата, и мястото, където ще се проведе общественото обсъждане. (5) Всяко лице може да представи становище по предмета на обсъждането писмено или в електронна форма. форма. (6) За участие в общественото обсъждане се канят и заявителят или негови представители, и членовете на комисията. (7) При общественото обсъждане се води протокол, който се прилага към документите за издаване на разрешението.” различни становища от предложения текст? Няма. Подлагам на гласуване § 19 по предложението на комисията.

По § 15 е постъпило предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев. Комисията подкрепя предложението. Има предложение на народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев. Комисията подкрепя предложението им. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18, който става § 20, и предлага следната редакция:

Въз основа на становището на комисията и резултатите от общественото обсъждане министърът на околната среда и водите издава разрешение за работа с ГМО в срок: 1. 45 дни от подаване на заявлението за клас 2; 2. 45 дни от подаване на заявлението по клас 3, 4 или Б, когато работата ще се извършва в помещение, за което има предишно издадено разрешение за работа с ГМО от класове 3, 4 или Б и всички условия в него са спазени; 3. 60 дни от подаване на заявлението за класове 3, 4 или Б, когато работата ще се извършва в помещение, за което няма предишно издадено разрешение за работа с ГМО от класове 3, 4 или Б.”

т. 3: „3. докато се провежда обществено обсъждане по чл. 31а, като в този случай срокът по ал. 1 не може да бъде удължен с повече от 30 дни.” 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) С разрешението по ал. 1 се утвърждава крайното класифициране на работата в контролирани условия, и се посочват изисквания, при които ще се извършва работата, включително изисквания,

По § 19 е постъпило предложение на народния представител Костадин Язов. Комисията подкрепя предложението.

МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22, който става § 24, и предлага следната редакция:

В ал. 2 думите „или да преустанови” се заменят с „да преустанови временно или да прекрати”.”

Гласуваме ан блок параграфи 25, 26 и 27.

тук ще преустановим работата по второ четене на законопроекта. Заповядайте

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да отложим разглеждането на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс,

Моля да гласуваме направеното процедурно предложение за отлагане за следващо пленарно заседание на т. 15 от работната ни програма, а именно второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

от: Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, Комисията по правни въпроси и Комисията по бюджет и финанси. Със становището на водещата комисия ще ни запознае

Благодаря Ви, госпожо председател. „ДОКЛАД на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, № 954-01-48, внесен от Яне Янев и група народни представители на 19 ноември 2009 г. На свое редовно заседание, проведено на 20 януари 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. На заседанието присъства господин Иван Еничаров – началник на отдел „Държавно имущество” в дирекция „Държавно юрисконсулство” към Министерство на финансите. Според изложените мотивите към внесения законопроект, Законът за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове в сегашния си вид не третира равноправно всички вложители и сериозно се отклонява от принципите на пазарната икономика, както и е тежко бюрократичен като процедура. Със законопроекта вносителите са изразили мнението, че досегашния член 2 поставя серия ограничения и така рязко стеснява кръга на лицата, които имат право на компенсации за влоговете си и предлагат той да отпадне. От това следват изменения в текстовете на чл. 4а, ал. 2 и 3. Освен това се предлагат изменения, които дефинират нови правила за подреждане и поддържане на списъците на правоимащите. Предвижда се промяна, която да позволява притежателите на спестовни числа да ги даряват, заменят или продават изцяло или частично на други лица. Предлага се актуализация на размера на левовия индекс на едно спестовно число на всеки 6 месеца, продажба на жилищата по цени, равни на данъчната им оценка, отмяна на срока по сега действащия закон (31 декември 2009 г.) за притежателите на жилищноспестовни влогове, които не са декларирали правото си на компенсация, намаляване на състава на Управителния съвет на жилищния фонд от 7 на 5 души и други. Господин Иван Еничаров от Министерство на финансите изложи становището на министерство по така внесения от Яне Янев и група народни представители законопроект. Той изтъкна, че отмяната на член 2 би довела до неимоверно разширяване на кръга на правоимащите лица по този закон и това неминуемо ще доведе до увеличаването в пъти на необходимите финансови средства за компенсации, на което бюджетът на страната не би могъл да отговори. За сравнение, необходимата за изплащането на спестовните числа на всички жилищни спестители сума е около 1 250 млн. лв., при залегнали в бюджета за 2010 г. – 12,7 млн. лв. Освен това според Министерство на финансите липсват финансови разчети и съответен анализ за средствата, необходими за прилагане на новата уредба, насочена към компенсиране на всички неоползотворени жилищноспестовни влогове, както и за въздействието на предлаганата уредба върху бюджета. Ето защо министерството застъпва позицията, че предлаганите промени са нецелесъобразни и необосновани, а въвеждането на нови правила – практически неизпълнимо. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “за” – 0 народни представители, “против” – 16 и “въздържали се” – 2 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, внесен от Яне Янев и група народни представители. Благодаря, господин Белишки. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае заместник-председателят й Тодор Димитров.

правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 954-01-48, внесен от Яне Янев и група народни представители на 19 ноември 2009 г.” „На заседание, проведено на 17 декември 2009 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Народният представител Дарин Матов представи мотивите на разглеждания законопроект. Той посочи, че Законът за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове визира титулярите на около 315 000 влога. От тях са обезщетени около 90 000 лица, а други 45 000 доброволно са се отказали от компенсации, като неизползвани са 180 000 влога. Лицата, които законът засяга, надхвърлят половин милион български граждани. Изтъкнато беше, че законът в сегашния си вид, включително с многобройните изменения и допълнения, има редица съществени слабости като не третира равноправно всички сериозно се отклонява от принципите на пазарната икономика и е тежко бюрократичен като процедура.

на компенсация за многогодишните си жилищно-спестовни влогове, което е свързано с допълнителни бюджетни разходи. Основният проблем, който ще се появи след евентуалното отпадане на сегашните критерии, съдържащи се в чл. 2 от закона, е е неимоверното разширяване на кръга на правоимащите лица. Това ще доведе до увеличаване в пъти на необходимите финансови средства за компенсации, които се планират по бюджета на Министерския съвет, респективно по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд. На такъв финансов натиск бюджетът на страната не може да отговори. Накрая следва да се обърне внимание, че с Решение № 10 от 3 декември 2009 г. по Конституционно дело №

стойността на имуществото по т. 1” от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, както и на чл. 7, ал. 3 от същия закон. В решението си Конституционният съд е посочил, че идеята на законодателя, както тя е формулирана в чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от закона, е финансова компенсация да получат само онези лица, които към 31 декември 1990 г. са притежавали жилищно-спестовени влогове и са отговаряли на определени тогава изисквания, за да закупят жилище от държавата или общините. Тъй като притежаването на жилищно-спестовен влог само по себе си не е било достатъчно в условията на отмененото законодателство да обоснове правото да се закупи жилище от държавата или общините, държавата не се е ангажирала да компенсира финансово всички притежатели на жилищно-спестовни влогове, както и въобще влоговете на гражданите, открити до 31 декември 1990 г. В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 2 гласа „за”, без „против” и 13 гласа “въздържали се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 954-01-48, внесен от Яне Янев и група народни представители на 19 ноември 2009 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров. С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае председателят на комисията госпожа Менда Стоянова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 954-01-48, внесен от народния представител Яне Янев и група народни представители на 19 ноември 2009 г. На две заседания, проведени на 10 декември 2009 г. и на 21 януари 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, внесен от народния представител Яне Янев и група народни представители. На заседанията присъства Иван Еничаров – началник отдел в дирекция „Държавно юрисконсултство” в Министерство на финансите. От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Дарин Матов. На 21 януари 2010 г. се проведе редовно заседание на комисията, в дневния ред на което беше включен и законопроекта за изменение и допълнение на закона. За участие в заседанието бяха поканени вносителите на законопроекта, но на него не присъства техен представител. На това заседание представителят на Министерството на финансите Иван Еничаров запозна членовете на комисията със становището на министерството. Той отбеляза, че с предложената отмяна на чл. 2, както и с останалите изменения и допълнения в чл. 3 и чл. 4а значително ще се разшири обхвата на лицата, имащи право на компенсация за многогодишните си жилищно-спестовни влогове. Това неминуемо ще доведе до увеличаване в пъти на необходимите финансови средства за компенсации. На такъв финансов натиск бюджетът на страната не може да отговори. компенсационен жилищен фонд за изплащане спестовните числа на всички жилищни спестители ще бъдат необходими около 1 млрд. 250 млн. лв. Затова Министерството на финансите счита, че в условията на финансова криза, още неясни и неуточнени очаквания за икономическия растеж и възможен негативен ефект върху разходната част на бюджета за 2010 г. и с цел стабилизиране на фискалната позиция, предложението не следва да бъде подкрепено. След представяне на законопроекта и становището на Министерството на финансите се проведе обсъждане. Изказаха се мнения по предложенията за изменения и допълнения на законопроекта. След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – няма гласували, „против” – 12 народни представители и „въздържали се” – 4. Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да отхвърли на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за

Има ли представител на вносителите? Няма. Други народни представители, които желаят да вземат отношение по изслушаните доклади и законопроекта? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, който не се подкрепя от докладите на трите комисии, които са го обсъждали.